Благодаря, уважаема госпожо Председател. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „Създава се § 1а: „§ 1а. В чл. 18, ал. 1, изречение второ след думите „включително с“ се добавя

Уважаеми народни представители, това е единият от текстовете, които регламентират така наречената уседналост, която дава отговор на въпроса: къде не може да гласува едно лице, без да дава отговор къде това лице може да гласува. По този начин смятаме, че се отнема правото на голяма група български граждани да нямат къде да гласуват на местни избори.

Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Зарков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да обърна внимание на предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители от БСП за промяна в чл.

Изказвания по предложението на Мустафа Карадайъ и група народни представители? Не виждам. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на Мустафа Карадайъ и група народни представители.

Заповядайте, господин Байчев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Нашето предложение е § 2 да отпадне и да си остане старото положение, което е към сега действащия Избирателен кодекс, а именно: „50 дни преди изборния ден“ и всичко да приключи, да не се възлага в никакъв случай изпълнението на „Информационно обслужване“ АД. Вчера в Комисията имаше дебат по този въпрос и мотивите ми бяха абсолютно същите и продължават да бъдат такива. Не считам за необходимо името на определена фирма да влиза в Законопроекта. Няма как фирма „Информационно обслужване“ да обслужва без конкурс и без едно състезателно начало, априори ѝ се вменява на нея отчитането на изборните гласове, при положение че Министерският съвет се отказва от организация на изборите и ги възлага на ЦИК, в същото време обаче само фирма на Министерството на транспорта може да отчита и да брои гласовете?! един източен диктатор, който беше заявил: „Не е важно кой как гласува, важно е кой брои гласовете.“ Може би това е начинът да бъдат преброени правилно в кавички гласовете. Другото, което е, допускам, напълно напълно възможно е във времето, в годините, тази фирма да бъде обявена в несъстоятелност, нищо че е държавна. Така че тогава ще променяме закона, защото фирмата е фалирала ли? В момента принципал е държавата в лицето на Министерския съвет. Ако Министерският съвет има желанието да се занимава с изборите, нека да не вменява тези правила, тези задължения на ЦИК. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Байчев. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Богданов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предложението, което правим, е в пряка връзка с другата наша идея – за отпадане на номера пред партията в бюлетината. Едно изключително целесъобразно предложение, което може да доведе до отстраняване на много от негативите, за които беше коментирано в началото на днешното заседание в пленарната зала. Какво ми прави впечатление? Аз съм народен представител вече шеста година. Със сигурност имам много колеги, които са с много по-богат опит от мен, и могат да кажат колко много промени са правени в Изборния кодекс – поне аз си спомням четири или пет такива промени, които сме правили за това време, в което аз съм тук, в тази зала. И това, което е най-неприятното, е, че като че ли никоя от парламентарните групи не търси правилния подход, не търси начина да бъдат отстранени негативите, които засягат българското изборно законодателство, и това, което следва оттук нататък, всяка една търси собствените си цели, следи собствените си интереси следи и затова прави такива предложения. Ето: една част от нашите колеги например винаги предлагат изборите в България да се решават в Република Турция, да речем; друга част предлагат такава методика на работа и такъв начин и механизъм на гласуване, който да удовлетворява техните избиратели; други пък искат електронно гласуване, тъй като знаят, че имат някаква подкрепа от българските общности в чужбина, да речем, от новата емиграция от Европейския съюз или в Америка. Има и предложения, които всъщност и в момента са част от действащото законодателство, с които ограничихме възможността на хората в малките населени места да избират самостоятелно своите кметове. Целта според мен е ясна и на Вас. Когато един кмет е назначен от общинския кмет, нормално е той да агитира и да пропагандира идеите на партията, от която е общинският кмет и от която е избран и самият той. Затова казвам, че никой не търси истината, никой не търси правилния подход и никой не иска да се справи с тези негативи, които са натрупани вече в продължение на много десетилетия. Затова и ние правим конкретното предложение: какво означава да премахнем номера пред партиите в бюлетината? Означава, че по този начин ще могат да упражнят по лична воля своето право на глас само тези хора, които са грамотни и които могат да прочетат за коя партия гласуват. Сигурен съм, че и Вие сте свидетели на случаи, когато избирателите пред секцията, когато се струпат, особено в циганските махали, те повтарят едно номерче и най-много малкото име на кандидата, за който трябва да гласуват. Ако смятаме, че това е нормално, и ако смятаме, че тези хора са дълбоко убедени в идеологията на съответната политическа формация, тогава – здраве му кажи, но не смятам, че е така. ние с Вас непрекъснато пледираме за качество на образованието, за по-голяма грамотност на българските граждани. С какво ние стимулираме тази грамотност, когато оставяме изборите да се решават в махалите, в гетата от неграмотните български избиратели, които предрешават нашата съдба поне минимум за един мандат напред? И тъй като тук много се говори преди мен за купуване на гласове, за злоупотреби по време на изборите, ами ето, ще даваме, уважаеми колеги, някакви средства или ще дават Вашите политически формации, нека да не са за купуване на гласове, нека да е за образоването на тези избиратели, които да станат грамотни и да могат, като отидат утре на избори, да прочетат за кого ще гласуват и тогава да упражнят правото си на глас. Чрез премахването на номера пред партиите в бюлетината ликвидираме един друг проблем – това е „феноменът 15/15“. Знаете, че преди две години една промяна, която засяга цифрите с преференции от 100 нагоре. Видяхме, че и на последните местни избори проблемът – „феноменът 15/15“, не се разреши по този начин. Ако гласуваш с петнадесети номер за партия, ти ще гласуваш съответно в голяма степен с вероятност и за сто и петнадесети номер в преференциалната листа. Но когато нямаш номерче пред партията, тогава ти ще гласуваш за партията и ще гласуваш с преференцията, без опасността да бъде изкривен вотът и някой да попадне случайно в избираемите органи на властта, в резултат на това, че някой се е заблудил и е гласувал за него със същия номер, с който е съответната партия.

че са за честност на вота, че искат да изпълнят желанието на хората, които протестират на улицата, а видяхме, че гласуваха, както и останалите колеги от ГЕРБ, против това предложение, тоест да остане начинът да се гласува нечестно и да изпращаме неграмотните представители да определят бъдещето ни. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Богданов, ще започна с това, че Ви поздравявам за елегантния начин да въведете скрит образователен ценз, но както казахте Вие, цитирам Ви относно целесъобразността, няма да бъде обаче целесъобразно, защото освен неграмотните има и хора, които по-бавно четат и така нататък. Една бюлетина ще бъде 50 – 60 – 70 сантиметра – не мога да кажа колко дълга, и ако една партия, без значение коя, е в средата или към края на бюлетината, ще минава доста технологично време, докато грамотният човек стигне до желаната от него партия, за да може да упражни правото си на вот. В такъв случай ще се затлачи самото гласуване с грамотни избиратели, които се бавят. Ще дам пример с госпожа Караянчева преди малко, която трябваше да си свали очилата, за да види, тоест, ако тя си забрави очилата, а аз съм след нея и съм си забравил очилата, ние ще забавим изборния процес. По тази причина

трета реплика. защото на това гласуване всъщност ще се разбере кои са тези партии, които продължават да настояват изборите да се правят по един и същи начин. Само ще напомня на уважаемите народни представители, че преди време премахнахме цветните бюлетини. Следващата крачка е именно да премахнем и номерата в бюлетините, за да може хората, които отидат до урните, да гласуват грамотно. Смятам, че ако някой има проблем с това как да си прочете името на партията и за това му трябва номер,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Богданов, логиката да се махнат номерата в бюлетините я има. Между другото, БСП я използва отдавна вече в своите вътрешнопартийни избори, по време на конгреси и така нататък.

Аз вече за пореден път казвам пред това Народно събрание, че демокрацията във вида, в който съществува днес, е плод на усилията на много поколения. Повече от 200 години се гради тази парламентарна система, която в момента работи в Европа, а реално и в България – горе-долу по един и същи начин, със сигурност по едни и същи принципи. За да се постигне тази форма на парламентаризъм, на гласуване, на изборност и на демокрация, са дадени, бих казал спокойно, милиони човешки жертви през последните 200 години. 200 години. Кои са дадени смислено, кои зле, кои са дадени за кауза, кои са дадени по погрешка, но това е струвало милиони човешки животи. Никаква форма на отстъпление от тези демократични принципи в момента не е допустима, а образователен ценз за гласуване е нещо, което омерзява процеса. То не просто го прави недемократичен, то ни връща 200 години назад и обезсмисля всички онези жертви, които са дадени през последните години в цял свят – не само в България, не само в Европа, а в цял свят. Дори и да приемем, че има някаква логика да няма номера отпред, когато аз смятам, че има някаква логика в това, но тезата, че може и трябва да бъде образователен ценз, е абсолютно недопустима. Тя за мен е антихуманна.

Уважаеми господа, затова започнах своето изказване, че всеки един гледа на Изборния кодекс и го чете така, както дяволът чете Евангелието. Съвсем убедено мога да кажа, че Вие в репликите си, които направихте от страна на Левицата, отново търсите възможностите, които засягат лично и конкретно Вашата политическа формация. Първо, никъде не споменах „образователен ценз“ – в нито един момент от моето изказване. Второ, да не говорим, че образованието до 16-годишна възраст в България е задължително и няма логика човек да е минал тази възраст, да е получил избирателно право и да не може да чете, след като е задължително по Конституция да прави това. На 16 години вече си завършил тази степен, на която трябва да можеш да четеш. Тъй като привеждате такива примери от европейското законодателство, борбата на народите за демокрация – да, това е най-висшата ценност на днешното общество, което всички сме постигнали и сме завоювали, но пък на Вашите думи, господин Кутев, противоречи Вашето предложение за изцяло машинно гласуване. От една страна, трябва да вземем добрия европейски пример и да се гласува, без да има образователен ценз, както Вие казвате – без аз да съм го споменал, и, от друга страна, казвате, че ние трябва да въведем машинното гласуване само в България, без да го има в нито една друга държава в Европейския съюз. Уточнете тогава какви позиции защитавате и дали не защитавате интереса на това – при всичките ми уважения към Вашите избиратели по-възрастни граждани, които вероятно ще бъдат затруднени и ще бъдат забавени,

Госпожо Председател, дами и господа народни представители! Моят колега Красимир Богданов аргументира нашето предложение, и то доста добре, но аз мога да приложа също аргументи защо трябва да се подкрепи това да няма номер в бюлетината и защо трябва да се случи. За мен е важно да чуя всички парламентарни групи,

и вота, който е корпоративен. Вие го знаете много добре, всички партии го знаете! Това е една от крачките да направим това нещо. Тук извадихте някакви смешни доводи, които са от 200 години назад, 300 години назад?! Ами защо не се върнахте при Адам и Ева? Може би и там да дадете Говорите за морал, говорите за демократични избори, излизате на протести. Ами нека всички, които протестират и искат честни избори в България, да разберат, че днес опозицията в България няма да подкрепи едно предложение, което сме направили от ВМРО, което до голяма степен ще реши проблема с купения и корпоративния вот. Как ще го обясните? Аз призовавам всички, които протестират отвън всеки ден: питайте тези, които се правят, че Ви представляват, защо не подкрепят подобно нещо – една практика, която наистина ще бъде демократична? Настоявам да подкрепите нашето предложение не заради това, че сме го направили ние, а наистина да дадем възможност да има информиран избор, да може да намалим купения и корпоративния вот. Също така с това наше предложение Ви гарантирам, че рязко ще спаднат и недействителните бюлетини. Когато си говорим, че всеки народен представител трябва да има съвест и да гласува по съвест, а не по партийна линия – ето, призовавам Ви, направете го сега! Нека да покажем на хората в България, които са недоволни имат съмнения към изборния процес, че има фалшификации и манипулации – подкрепете това предложение, за да покажем, че българският парламент прави полезни крачки в това да намали порочните практики, иначе наистина можем да се върнем до Адам и Ева и да си говорим какви ли не неща, но това предложение е правилно. Колеги от ГЕРБ, призовавам Ви, подкрепете го! Покажете на всички, че управляващото мнозинство е демократично и дава възможност за честни избори. Това е важното! Излезте на тази трибуна и кажете аргументите защо сте „против“ или защо сте „за“? Това е нормалното поведение в един парламент.

какви са доводите Ви да не подкрепите машинното гласуване, тоест да го подкрепите преди една година, а сега точно обратното – да въведете и хартиена бюлетина? Защото, уважаеми господин Ангелов, машинното гласуване е гарант в голяма степен за прозрачност на изборите – гарант, че няма да има недействителни гласове. Вие тук говорите за някакви европейски практики. Да, но на европейските практики не им е познато на последните парламентарни избори над 160 000 недействителни гласа, на последните местни избори над 600 000 недействителни гласа. Знаете ли при избирателна активност 30 40%, каквато е в България, каква ще е легитимността на този орган, който е избран на съответните избори, при този брой недействителни бюлетини, гласове? Та това е една парламентарна група и повече на последните парламентарни избори. Защо не искате машинно гласуване? Сега тука подхвърляте някакви други теории, че, видите ли, ние сме за честни и прозрачни избори.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ангелов, приемам част от Вашите аргументи. Когато бяха премахнати цветните бюлетини, се създаде една обстановка, в която хората се научиха да гласуват по друг начин. Вие прескачате един период, в който с премахването на цветните бюлетини бяха създадени други форми на определяне за кого да гласуваш, без да има отпред цифри, без да има числа. Тогава в много от секциите бяха заловени специални пръчици, които показваха на този, който да гласува, къде да сложи хиксчето или вето. Така че това няма да промени и няма да обърне нещата. По-скоро нека да научим хората чрез машинното гласуване да общуват правилно и да натискат точно това

Вие се обърнахте към опозицията да Ви подкрепи, обърнахте се към управляващите да Ви подкрепят. Вие къде сте? Трябва ясно да заявите на българския народ, че Вие сте управляващи, че Вие имате сключено коалиционно споразумение, че това коалиционно споразумение – Вашият народен представител Александър Сиди тази сутрин каза, че ГЕРБ не го спазват и не го изпълняват. След като не го спазват, след като не го изпълняват, ами излезте от управлението и заповядайте на площада да стачкувате и да си дерете гърлата колкото искате – дали с цифри, дали без цифри – ще Ви бъде дадено и ефирно време да обясните всичко това. Няма как хората, които Вие твърдите, че не могат да се оправят, да имат телефони, таблети, да теглят пари от банкомати, тоест те могат да работят с машини. Ако желаете, подкрепете машинното гласуване. Иначе няма как да Ви се получи гласуване до края и душата в рая.

Много съжалявам, че – то е типично за БСП, разбира се, и за практиката, която имат от 45 години тоталитарно време, да богохулстват, но е отвратително от българската трибуна да го направите, господин Байчев. Аз не съм, но това, което се изрича, просто е богохулстване! И това много добре го знаете. И не е редно с думите, с които завършихте… Не е редно да говорите по този начин! (Реплики от „БСП за България“.) Най-малкото обиждате хора в България, които са християни и вярват. Най-малкото! Другото – не чух от БСП, от всичките им реплики, какъв им е доводът да не подкрепят това да няма номер в квадратчето в бюлетината.

явно няма да ползваме тези практики. Защото най-лесно е да кажеш номерчето. Пръчки! БСП разбират от пръчки. И ДПС разбират от пръчки, ама не ги виждам – напуснаха залата. Но по-важното е внушението, което направихте с тези реплики – видите ли, „Обединени патриоти“ или ВМРО били против машинното гласуване! Явно не сте разбрали отново или манипулацията, която правите всеки път – да манипулирате хората от медии, на протести или от трибуната… Просто, нямам думи! Ние не сме нито против интернет гласуване, нито машинно гласуване. Ние сме против това, че може да бъдат манипулирани изборите по този начин. И затова никъде в европейска държава няма цялостно машинно гласуване, и Вие го знаете. Ако машинното гласуване решаваше проблемите на всички европейски държави, то щеше да бъде въведено. Ние не сме против, ние сме за това да има два метода за гласуване и да дадем възможност на хората да избират дали искат да гласуват с хартиена бюлетина или машинно. Защо Вие, демократите от БСП, ще отнемете правото на хората, ако искат да гласуват с хартиена бюлетина?! Откъде накъде? Защо? Ами защо не питате обикновените хора дали ще предпочетат хартиено или машинно, защо не ги питате? (Реплики от „БСП за България“.) А защо не ги питате, ако продължава тази пандемия с коронавирус, дали ще искат да пипат машините, защото кой ще ги дезинфекцира? Вашите застъпници от БСП ли ще пръскат? Няма проблем! Но въпросът е, че Вие искате да лишите българските граждани от правото им на избор – да изберат как да гласуват. за България“.) Това искате да направите. И не сте никакви демократи! И ако бяхте демократи и искахте честни избори, щяхте да подкрепите нашето предложение. Всичко, което казахте до момента, показва, че Вие се гласите

Няма да богохулствам като колегите. Благодаря Ви, госпожо Председател! Бях споменат поименно. Господин Байчев имаше днес удоволствието да чуе част от нашите аргументи в студиото, но той не го направи, защото беше дълбоко ангажиран да цитира Мая Манолова. И затова излизам, за да кажа – тогава, когато водим дебат за номера на бюлетината, вместо да кажете Вашите аргументи защо сте против, макар че ние ги разбрахме какви са – Вие сте против, защото искате да използвате тези порочни практики, в крайна сметка е добре отново да чуете предаването и да видите къде точно аз съм казал за коалиционно споразумение. Казах това, за което ще стане на въпрос по-нататък – за споразумение по повод Великото народно събрание и свикването на референдуми. Така че Вие умело извъртате темата – когато говорим за номерата в бюлетините, Вие говорите за машинно гласуване – това са две различни теми, но, разбира се, Вие от БСП точно така правите и така сте управлявали винаги. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Сиди. Други изказвания?

Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което Комисията не подкрепя.

Уважаеми народни представители, вносители на предложението да няма число, цифрово изражение на номера на бюлетината! Вие обявихте, че с това се намаляват порочните практики и имахте предвид купуването на гласове. Това обвинение отново към българските полицаи ли е, към службите за сигурност към Министерството на вътрешните работи, че те не могат да обезпечат

Министерството на вътрешните работи, служителите от системата за сигурност, че не могат да обезпечат честни избори, не могат да пресекат корупционни практики! Вие мислите, че с едно такова предложение ще изчистите и съмнението от Ваши такива практики? Не. Знаехте, че това предложение не може да мине, то не е обосновано, но демагогията и косвеното внушение за работата на българските полицаи

Благодаря. Аз също гласувах против това предложение, защото по своето същество това е един фойерверк, един кьорфишек, което по никакъв начин няма да способства за намаляване на тежките практики по време на избори. Как отпадането на номера от интегралната бюлетина ще повлияе на снимането на начина на гласуване? Как номерът ще повлияе върху натиска, репресията и купуването на гласове?

прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 148 народни представители: за 112, против 11, въздържали се 13. Предложението е прието. Отрицателен вот – господин Недялков, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател! Уважаеми колеги, гласувах отрицателно, „против“, защото просто не може да се подкрепи тази симбиоза, която ние вече узаконяваме – узаконяваме симбиозата между Централната избирателна комисия и една фирма, която постоянно и завинаги ще брои гласовете в Република България! Име и някои факти, които са смущаващи още сега. Искам един да изнеса пред Вас. Например, че председателят на Районната избирателна комисия в Ловешко е член на Борда на директорите на „Информационно обслужване“…

Параграф 3, госпожо Александрова. Благодаря, уважаема госпожо Председател. По § 3 – текст на вносител. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „§ 3 – отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители: „В § 3 думите „числата 33 и 34 се заличават“ се заменят с „числото 34 се заличава“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 2.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, предложението, което сме направили, е във връзка със запазване на съдебния контрол по отношение на решението на Централната избирателна комисия, с което се определят изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването. Това е

Комисията за демокрация чрез право, или така наречената Венецианска комисия, но основно поради въвеждане с тези изменения в Изборния кодекс практически на смесена система с машинно гласуване и гласуване с хартиени бюлетини. В още по-голяма степен в този смисъл е необходимо това решение на Централната избирателна комисия да подлежи на съдебен контрол, още повече че на първо четене на Законопроекта ни бяха представени сериозни аргументи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

да ограничат възможностите за съдебен контрол върху изборния процес. Това не би трябвало да бъде допускано. След като и Вие като част от управляващата коалиция не сте съгласни, би трябвало този въпрос да отпадне. отпадне. Поздравяваме Ви за предложението, ние сме направили същото. Всъщност по този въпрос ГЕРБ са сами и ще е много интересно да се види гласуването, защото би трябвало, след като това е така, този текст да отпадне.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колега Зарков, правя едно уточнение. Вашето предложение, за съжаление, за отпадане изобщо на параграфа всъщност ще доведе на практика до отпадане изобщо на съдебния на съдебния контрол след приемането на новата т. 33, която гласувахме преди малко. А иначе да, действително съдебният контрол по отношение на това решение трябва да бъде запазен. Още повече, ако си спомняте при предходното изменение на Изборния кодекс,

следва да останат в този обхват, и това решение беше оставено. Имаше решения, които бяха чисто технически и които решихме да отпаднат от съдебния контрол с цел разтоварване на И с оглед на факта, че те по никакъв начин не спомагат за честен изборен процес, но това решение не е сред тях, затова действително то трябва да остане и да подлежи на съдебен контрол. Благодаря. Благодаря, господин Митев. Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

предложението на Христиан Митев и група народни представители, също неподкрепено от Комисията.

прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 151 народни представители: за 72, против 3, въздържали се 76. Предложението не е прието. Прегласуване – господин Попов. Заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Някои от колегите не успяха да гласуват, включително и аз се затрудних, заради пулта. Моля за процедура по прегласуване. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Попов. Моля режим на гласуване по така направената процедура по прегласуване.

на предложението на господин Митев. Така става, нали?

Този текст е приет.

Колеги, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 148 народни представители: за 112, против 11, въздържали се 25. Предложението е прието.

Моля режим на гласуване по така направената процедура.

Уважаема госпожо Председател, вземам процедура по начина на водене, за да ни разясните какво точно приехме с предишния § 3. Ако може да прочетете за стенограмата това, което ще влезе в Изборния кодекс. Това, което ще влезе като § 3 и измененията в него, искам да го прочетете, за да знаем точно в момента какво сме гласували. Защото това, което направихте, е безпрецедентно. Имаме един път гласуване по § 3, което противоречи на това, което е направил вносителят.

мисля, че на всички ще ни бъде полезно да ни прочетете точно текста, който ще влезе в Изборния кодекс. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Току-що гласувахме текста, който гласи следното: „В чл. 58, ал. 1 „числото 34 се заличава“.“ Това, което приехме на господин Митев, това гласувахме в момента, последното ни гласуване за § 3.

Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.

прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 148 народни представители: за 112, против 11,

присъстват при получаването на изборните книжа и материали, при подготовката на помещенията за гласуване и при поставяне на техническите устройства за машинно гласуване;“.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Днес отново разглеждаме Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Днес за пореден път се потъпква Конституцията на нашата Република България. Промените в Изборния кодекс без диалог и консенсус в последния момент са предпоставка за съмнение в демократичността на изборите. Тези промени са предпоставки за хаос и за манипулация. Явно властимащите в лицето на ГЕРБ, и по-точно в лицето на господин Борисов, са решили да се налудуват и ще поемат цялата тази отговорност за създадения хаос. Ние от ДПС за пореден път предлагаме да се разреши агитацията на майчин език. Забраната дискредитира малцинствата в България, а и България е единствената страна в Европейския съюз с подобна забрана. В Брюксел поемаме ангажименти и там сме европейци, а в България прилагаме друг аршин. Уважаеми колеги,

Призовавам колегите отляво и отдясно да бъдат наясно със себе си дали са част от европейското семейство. Подкрепата на забраната е всичко друго, но не и европейско. Нашето предложение, когато се говори на друг език, освен български по време на кампанията, е да има и преводач, резонно, и очакваме да получим Вашата подкрепа. Благодаря Ви за вниманието.

Благодаря, господин Председател. Искам процедура по начина на водене, той е такъв, че не се спазва Правилникът на Народното събрание, приетите Допълнителни разпоредби. Искам сега да заповядате на камерите да се разходят по групата на БСП, които демонстративно не слагат маски, и да бъдат наказани, както аз бях наказан с 300 лв. за моментно снемане на маската. Моля Ви, веднага да заснемете и това да бъде предадено на съответните органи. (Ръкопляскания от Разбирате сам, че не бих могъл да направя нищо друго, освен да помоля колегите от парламентарната група на БСП да носят маски в залата.

Параграф 5 – текст на вносител. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители – параграф 5 се изменя така: „§ 5. В чл. 206 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „може по свой избор да“ се заличават. 2. Алинея 3 се отменя.“ Комисията не подкрепя предложението.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! С това предложение по § 5 става ясно на българските граждани как се опитвате да ги подведете с Вашите декларации, че искате широко приложение на машинното гласуване. Аз искам да им кажа какво предлагате Вие с това изменение по чл. 206. Предлагате да има възможност едновременно с хартиени бюлетини да се гласува и с машинно гласуване. Какво предлага нашата парламентарна група? Там, където има машинно гласуване, да има само и единствено машинно гласуване. Опитвате се да правите редакционна поправка, като препращате към чл. 215, който регламентира кои ще бъдат секциите, в които ще се осъществява гласуването само с хартиени бюлетини. Така се опитвате да подведете българските граждани. В чл. 215 – в секциите, които са под 300 избиратели, действително ще използват само хартиени бюлетини, както и подвижните избирателни кутии и другите хипотези. Така че това, което Вие предлагате в момента, гарантира паралелното прилагане на две различни технологии за гласуване и броене на бюлетините, обезсмисля машинното гласуване и увеличава проблемите в изборния процес. Искам да Ви върна миналата година по време на европейските избори какво се случи с паралелното въвеждане на двата вида избори – хартиени бюлетини и машинно гласуване. Тогава възникнаха много проблеми. Аз ще спомена само някои от тях. Възникнаха проблеми, свързани с това, че се оказваше въздействие върху избирателите да гласуват с машини или да не не гласуват с машини – имаше такива сигнали. Секционните комисии бяха затруднени при броенето на бюлетините в края на изборния ден. Пред мен стоят анализите на Института на Института за управление на публичната среда и отвореното писмо на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Какво казаха те? Подобна комбинация не допринася за максимизиране на предимствата на машинното гласуване и минимизиране на недостатъците от хартиения вот, ръчното преброяване и оформяне на протокола. Другите проблеми, които възникнаха, бяха свързани с пълно непренасяне на преференциите от машинното гласуване в окончателния протокол, частични пропуски при пренасянето от машинното гласуване в окончателния протокол и много технически грешки. Ако се върнем на миналата година, ще видим, че имаше 40% от промени, извършвани в протоколите. отново разглеждаме този въпрос, ние отново ще допуснем така, че когато започне отчитането на резултатите и пренасянето им от машинното гласуване в протокола, където ще бъдат отразени резултатите от гласуването с хартиени бюлетини, отново да се допуснат подобни технически грешки. Ще върна изказването отпреди малко, моят колега го спомена, но Вашият вицепремиер Томислав Дончев през месец февруари декларира – абсолютно недопустимо е, или нещо подобно, да има едновременно машинно и хартиено гласуване. И когато, уважаеми дами и господа управляващи, декларирате от тази трибуна, че Вие искате да има хартиени бюлетини хартиени бюлетини само при възможност за техническа повреда, Вие никъде не въвеждате тази хипотеза. Напротив! Въвеждате паралелната възможност на избор за хартиено и машинно гласуване. С това опорочавате изцяло изцяло прокламираното от Вас масово използване на машините. И в тази връзка, желая тук, в реплика, да получа отговор на няколко основни и важни въпроса. Уважаеми дами и господа, какво целите? Защо не искате машините? Защо не ги подкрепяте? Защо казвате „не“ на машинното гласуване? И защо подвеждате българските граждани? Уважаеми дами и господа, подкрепете нашето предложение! То е категорично! Ние не предпоставяме възможност да се използват хартиени бюлетини и това е възможността на българските граждани

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Клисурска, аз искам да уточним няколко детайли по тези важни предложения с Вас и всъщност да видим как ще излезем от тази ситуация. Съгласен съм с част от заключенията, които направихте, и ми се ще наистина да намерим изход от тази ситуация. Едното е, машинното гласуване. Да, ние казваме: важно е, има такова решение вече в Изборния кодекс, наистина следващите избори, разбирайте тези, които наближават, да има машинно гласуване. Това е прието като решение. Но нека да уточним точно какво правим с тези машини сега? Ние говорим за машинно гласуване, обаче трябва да уточним с тези машини какво правим? Само гласуваме с тях, броим с тях, сканираме с тях, броим машинно и гласуваме машинно? И след това да припомним факта, че изпуснахме момента, в който не ставаше ясно с текста, когато броят на гласувалите и отрязъците от гласуването не съвпадат, какво се случва – отменя се този вот, недействителни са тези гласове или всичко, което сме намерили като резултат в тази машина, всъщност е недействително? И тук с тези предложения и при това, че ние не сме уточнили какво правим с машините, а искаме всъщност да има реално, истинско отчитане на вота на българските граждани и да няма опорочаване на вота, се създава един хаос. Моля, отговорете:

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Клисурска, няма как да се съглася с Вас, тъй като някак си така едностранчиво ги четете тези доклади на ЦИК. Какво да кажем за Доклада на ЦИК след изборите 2019 г. и констатацията, че имаме секции, в които при преимуществено машинно гласуване имаме проблеми с флашките?

че само машинното гласуване гарантира честност на вота и липса на манипулации, излиза, че Вашият вот за председател е нечестен и е манипулиран. Благодаря. (Ръкопляскания

благодаря за въпросите. Уважаеми господин Летифов, шест години тупаме топката, така че да не въведем изцяло машинното гласуване. Ако прочетем решението на Централната избирателна комисия от миналата година, № 14 от 27 март, ние там ще видим техническите изисквания към програмната и апаратната част на електронната система. Тези машини са изпробвани, за тези машини говорим от шест години! Такива машини в момента ние можем да въведем навсякъде в тези 9500 секции. Така че нека да не отваряме темата за възможността за други машини. Тези машини са изпитани, по отношение на сертифицирането нещата са уредени. В този Изборен кодекс, който гледаме днес, трябваше да уредим едни технически редакционни текстове, които да направят по-прозрачно сертифицирането и одитирането на тези машини. За тях говорим. По отношение на това, което господин Митев ми каза, ще отговоря на въпроса „Кой?“, най-подробно

Така че технически флашки, които не бяха отчетени, са свързани точно с това, че тогава държавата не се справи с осигуряването на този процес по въвеждане на машинното гласуване! На въпроса „Кой?“ – управляващите! Благодаря, госпожо Клисурска. Следващо изказване, госпожо Нитова.

Уважаеми народни представители! Уважаеми колеги от управляващата коалиция, обръщам се към Вас. Явно Вие не желаете да чуете нашите аргументи, които са състоятелни и последователни в подкрепа на машинното гласуване. И тъй като преди малко някой ни съветваше – питайте гражданите, питайте гражданите, питали сме ги. Питайте ги Вие! Или може би не сте чули, че гражданите 62 дни пълнят площадите с искания: оставка, машинно гласуване, честни избори? (Шум и реплики.) Да, ние сме за машинното гласуване като гаранция за честните избори. Няма да преповтарям аргументите, които преди мен изложи народният представител Надя Клисурска. Те са безспорни. Многократно сме изразявали нашата позиция в подкрепа на машинното гласуване с оглед това, че вотът не може да се манипулира, е гаранция за справедлив вот. Техническите параметри могат да се променят при желание, и то на управляващите. Не е нужно да се вменяват във вина задължения на изпълнителната власт към Централната избирателна комисия. Несъстоятелни са аргументите, които се излагат за това, че част от гражданите няма да могат да се справят с машинното гласуване. Не, ще могат. Ще могат и младите избиратели, ще могат и възрастните, както се справят с работата на банкоматите. Така че въпрос на воля е да се въведе изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели. И моля Ви, не хвърляйте прах в очите на хората. Благодаря, госпожо Нитова. Реплики? Няма. Изказвания? Господин Попов, имате думата. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! Това е същественият въпрос, затова са дебатите днес тук в пленарната зала за оставане на машинното гласуване, което шест години се чудите как да не го въведете, а след като го въведохте, няма и една година, сега го закопавате. Всичко останало в този проект, внесен от ГЕРБ и „Обединени патриоти“, е просто пълнеж за отвличане на вниманието. ГЕРБ и „Обединени патриоти“ не желаят машинно гласуване. Следва да е ясно! Те желаят хаос, чували с бюлетини, репресии, сгрешени протоколи – обикновено в тяхна полза, и купуване на гласове. Те желаят недействителни бюлетини и ниска активност, за да не отидат в политическото битие. Това желание обаче минава и е свързано, и води до разпад на доверието и легитимността на държавните органи. Ето затова в момента цяла България протестира и цяла България е по улиците.

Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Попов, прав сте за това, че има пълнеж за отвличане на вниманието и след малко ще разгледаме този пълнеж – дъвката Велико народно събрание. Но като че ли ще Ви опонирам за това кой цели да създаде хаос и дали е само хаос. Мисля, че с тези промени за машинното гласуване някой гони служебна победа, някой си подготвя фалшификация на предстоящите избори.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Попов, понеже имаше подмятания от залата да не се излагам, аз смятам, че няма да се излагам в тази реплика, ами за мен се изложи основно изказващият се. Първо, защото за пореден път се опитват да се вменяват от тази трибуна манипулации на изборите в България. Колеги, само да Ви кажа, че на предните избори, в които всички народни представители, седящи в тази зала, сме избрани, са при 53% активност на българските избиратели и над 3 682 000 български граждани са избрали състава на настоящия парламент, при което парламентарната група на БСП има значителен ръст. Така че, ако има манипулации спрямо предходни парламентарни избори и Вие сте увеличили своите народни представители в Народното събрание, си го кажете. Другото, което е, вменявате постоянно колко са нечестни изборите в България. Колеги, позволете ми да не се съглася за пореден път и това е моя позиция, която изказвам всеки път от трибуната на Народното събрание, когато говорим за Изборния кодекс. В България, в комисиите, в секционните избирателни комисии членове са представители, излъчени от всички парламентарни и извънпарламентарни партии. Може би най наблюдаваните избори от НПО-та и от други организации, граждански и политически, са в България. И копията на тези протоколи, които Вие многократно споменавате като фалшифицирани, са поне 30, 30 копия има от една секционна избирателна комисия. Кажете ми: след това, след като има 30 копия, нещо как би могло да бъде фалшифицирано? Това за мен е нонсенс, и за всички здравомислещи граждани и хора, които ходят на избори. И само да Ви попитам: когато сте искрен и държите за машинното гласуване – много пъти Ви беше задаван от цялата зала въпросът: как БСП проведе честните избори в събота за избор на свой председател – с хартия или с машина? Благодаря Ви за отговора. (Ръкопляскания

Благодаря, уважаеми господин Председател. Ще започна отзад напред. Уважаеми колега, когато честни хора провеждат честни избори, няма проблем. Проблемът е другаде и Вие го знаете много добре.

цяла България категорично е изчерпала доверието си към Бойко Борисов, той всячески ще се опита да остане на власт. Това го виждаме всички ние, това го виждат, както се казва, и децата. Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, процедурата ми по начина на водене е към Вас. Моля да прекъсвате или поне да се опитвате да кажете на народните представители, когато се изказват, да използват достоверни факти, да се изказват правилно и наистина да получим ясна представа. Защото казват: „провеждате избори“ – последните парламентарни избори са от 2017 г. Припомняйте на изказващите се от тази трибуна, че тогава изборите бяха проведени от служебен кабинет на президента Радев. И те ако не го помнят – те са го излъчили за президент, им го напомняйте. Благодаря Ви. Господин Председател, моля да не допускате лъжи от тази трибуна, защото всички знаем, че в зала „Армеец“ никакви чували не са се носили. Чували се носеха, господин Попов, но залата беше „Универсиада“. Благодаря Ви, господин Хамид. (Шум и реплики.) Вие нали сам разбирате, че не мога да Ви отговоря, защото, ако не допускам такива изказвания, тук ще бъде тишина.

уважаеми господин Председателстващ! По въпроса за машинното гласуване. Площадите са пълни, опозицията говори, че трябва да сме на машинно гласуване – това означава, че има реален проблем. И факт е, че управляващите се стремят да няма машинно гласуване. Това означава, че Вие признавате слабостта всъщност и и правите така, че да има фалшификация на вота. Иначе, ако чувствате, че чрез машинно гласуване ще има честни избори, Вие ще го въведете. Но Вие не искате честни избори. Именно затова се обръщам към парламентаризма тук, обръщам се към Вас – въвеждането на машинно гласуване, колеги, е екзистенциален въпрос за утвърждаване на демократичните ценности в съвременното общество и е изключително важно това да се случи. И ако искате да си върнете доверието доверието на българското общество като управляващи и да бъдете пак част от управляващото мнозинство в бъдеще, моля Ви, въведете машинно гласуване. Друг път за Вас няма.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Бях се отказал да правя това изказване, но реших да го направя, защото се превъзбудих от Вашите такива. Искам да се обърна към госпожа Нинова, която я няма за съжаление, но се надявам, колеги, Вие да ѝ предадете. Тя обикновено така прави – идва в началото на парламентарния ден, изсипва няколко неистини и неверни политически внушения, за да я дават цял ден по новините, и си тръгва от работа. Но не това е важното, надявам се да ѝ го предадете. С цялото ми уважение наистина и добри чувства към нея, искам да ѝ кажете, да ѝ предадете, че колкото по-високо се издига, толкова по-малко ще чува какво говорят и мислят хората по-надолу в структурите за нея. Може да ѝ цитирате и Ваш любим автор Христо Смирненски – „Приказка за стълбата“, и като ѝ честитите новия пост, искам да ѝ кажете (шум и реплики), защото тя се е обградила с ласкатели, какво говорят хората, обикновените социалисти от малките структури за нея. Знаете ли как я наричат?

Отказвате да влизате в този разговор, добре. По начина на водене – господин Свиленски. Благодаря, господин Председател! Уважаеми колеги народни представители! Господин Председател, правя тази процедура по начина на водене – наистина да не давате думата на хора, които поради корона кризата явно имат недостиг от трибуна, явно имат недостиг от публика, явно имат недостиг на проява на творчеството си и заемат мястото тук да говорят нито по темата, нито по Закона, нито по това, което се гледа, а си говорят неща, които биха разказвали някъде в някакви зали на някакви свои привърженици. Моля Ви, господин Председател, Законът, който гледаме, е важен, важен е за българското общество. Господин Будинов, ако наистина няма трибуна, няма публика аз не подлагам под съмнение неговите театрални възможности, но да не го прави в пленарна зала. В залата има също други достойни артисти, които не злоупотребяват с тази трибуна. Тя е парламентарна трибуна, а не театрална. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Свиленски. Прав сте за артистите в залата.

След като стартира своето изказване колегата Будинов, Вие следваше да го прекъснете – то изобщо не беше по темата. (Реплики.) Сега той ни занимава тук с неговия праг на възбудимост, това не е по темата. Очевидно е, че Вашият праг на възбудимост, колега Будинов, е доста висок, след като цяла България Ви иска оставката, а Вие си седите тук „тих, невъзмутим“. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Попов. За свое собствено извинение само ще напомня началото на дебата, в който едва успявах да помоля изказващите се да говорят по темата. По начина на водене. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Процедурата ми е по начина на водене, насочена е изцяло към Вас. От сутринта слушаме и неистини, и изключително много обидни и груби думи към голяма част от залата и намесата от Ваша страна не е никаква. Дебатът е за Изборния кодекс. Моля да се върнем на темата и да продължим да работим. Ако колегите в последните няколко седмици се опитваха да си направят някакъв пиар на техните си избори, видяхме как се случва. Дайте да решим проблема, който е в момента, с изборите, които предстоят. Кога ще бъдат те – ще видим. Така че, моля, върнете дебата там, където му е мястото. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

вземайте думата, кажете какво имате към мен като водещ и да продължим по същество. Господин Свиленски е заявил изказване. Господин Иванов последен вдигна ръка. Преди него са господин Свиленски, господин Вангелов, господин Зарков и чак тогава е той, след него е господин Аталай. Ако не сте доволни, колеги, следете се тогава кой кога вдига ръка. Аз съм длъжен, затова записвам кой кога. (Реплики.) Заповядайте, господин Свиленски. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Радвам се, че се върнахме на темата „Машинно гласуване“. И понеже този въпрос се обсъжда вече шеста година в Народното събрание, четвърта в това Народно събрание, и Вие всички гласувахте за въвеждането на машинното гласуване, Вие всички нееднократно гласувахте и подкрепяхте бюджет, в който имаше бюджет за машини, и казвахте, че на следващите избори ще ги има тези машини. Направихме и работна група, която да стигне до единомислие по въпроса трябва или не да има машини. В крайна сметка вече два часа говорим, дебатираме в тази зала и чуваме отново от Вас аргументи, че не трябва да има машини, че вотът няма да бъде по-честен, че корона кризата ще направи така, че хората ще се разболяват от машините. Тоест Вие не търсите решението на въпроса как да стане това нещо, а търсите аргументи как да ни обясните, че това нещо не може да се случи. Включително господин вицепремиерът Томислав Дончев Дончев в старата пленарна зала надълго и нашироко ни обясни как на следващите избори ще има машинно гласуване, как пари ще има от бюджета, как няма проблеми, как трябва да има и те като правителство са гарант за въвеждане на машинното гласуване. И аз сега се чудя – Вие бойкотирате собственото си правителство ли, бойкотирате господин Дончев ли, бойкотирате господин Борисов ли?! Кого саботирате в крайна сметка, тъй като на всички е ясно, че когато има двойно гласуване, два варианта – хартиено и машинно, на практика няма нито хартиено, нито машинно? Тоест нека един от Вас наистина да излезе и да каже. Да, може би е тежка отговорност, може би е трудно да се каже, но е хубаво веднъж завинаги да се каже: „Ние, от Политическа партия ГЕРБ, сме против машинното гласуване“ и спираме да говорим по този въпрос. Защото Вие имате 95 народни представители, ние имаме 78. Ваше е мнозинството, Вие ще решите. Но не може шест години да заблуждавате народните представители, българските граждани, правителството, Централната избирателна комисия, председателката на Централата избирателна комисия, която подаде оставка заради машинното гласуване. Съберете сили, излезте и кажете: „За нас това не е приоритет. За нас това не влиза в предизборните ни програми. За нас това е грешен ход и затова ние няма да въвеждаме машинно гласуване. Когато от БСП спечелите изборите, въвеждайте каквото искате.“ Не го казвате, а шиканирате процеса по най-различни начини – използвате през други параграфи, използвате през бюджета, използвате през работни групи, през комисии. Госпожо Караянчева, молбата ми е към Вас като председател на Народното събрание, излъчено от най-голямата парламентарна група: излезте и кажете мнението на най-голямата парламентарна група искате ли в България да има машинно гласуване на следващите избори, или не искате – с „да“ и „не“? „да“ и „не“? И ако отговорът е „да“, тогава приемаме предложението на нашата парламентарна група, ако отговорът е „не“, продължаваме към следващия параграф и няма смисъл да се изказваме. Ясно е съотношението. Не може да заблуждавате и да манипулирате общественото мнение. Пак Ви напомням: и господин Борисов, и господин Дончев, и правителството досега са заявявали подкрепа на машинното гласуване. И Вие с всички усилия тук, в тази пленарна зала правите обратното – правите бойкот. Тоест, не стига, че цяла България протестира и му иска оставката, а Вие вътрешно, парламентарно го саботирате.

…или на изказване, както искате, Ваше право е, но в крайна сметка да стане ясно веднъж завинаги на българските граждани. ГЕРБ и след това Патриотите, пък и те, ако имат смелостта да кажат какво искат, още по-добре и ще изчистим въпроса и вървим към следващия параграф. Няма смисъл да преливаме едни и същи аргументи шест години, след това същите избори по същия начин, по герберски, по цветановски, мога да кажа,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Прави ми впечатление, че цял ден колегите от БСП повтарят под различни форми едно и също нещо: че машинното гласуване е гаранция за честни избори и че ние сме против машините. Ще бъда принуден да заостря тяхното внимание върху три факта. Първо, колеги от БСП, Вие отричате ли, че в България, в Европа и в света има епидемия от коронавирус и че тя се разраства? Смятате ли, че в България има коронавирус и че до момента имаме заразени 18 хиляди човека? Смятате ли, че провеждането на избори в условията на епидемия и на пандемия не застрашава здравето и живота на хората, в частност въвеждането на машини? Вие гарантирате ли, че тези машини ще бъдат дезинфекцирани във всяка една секция, във всяко едно населено място? Пак казвам: ние не сме против машините! Просто Вие искате да има само машинно гласуване – аз затова Ви заострям вниманието. Една машина да не бъде почистена и дезинфекцирана, колко души след това ще я пипнат и Вие носите ли гаранция за нашите родители, за нашите баби и дядовци, за възрастните хора? Колеги от БСП, Вие имате също членове на секционни избирателни комисии, които също са и възрастни хора, както и ГЕРБ, както и ние, всички имаме участници в комисиите. Представяте ли си… И вижте какво стана в съседна Македония там всичко пламна, защото се провеждаха избори, провеждаха се и протести, защото и на самите секции не са осигурени – невинаги могат да бъдат осигурени, и не във всяка секция могат да бъдат осигурени хигиенични условия за провеждане на избора. Защо през целия ден игнорирате този факт и се подигравате на всеки, който излезе да говори за епидемията? Защо най-демонстративно пред цяла България не носите маски дни наред? Ние носим маски и само господин Стойнев е редовен в това отношение. (Смях.) Ние носим, редовно носим маски и предпазваме Вас от нас,

Нека всички български граждани, всички българи да чуят за стотен път ще Ви го кажем: в Европа няма държава, която да използва само машинното гласуване! Ако искате пак да го повторя, защото цял ден твърдите, че това е панацея за честни избори? Цяла Европа е потънала в нечестни избори, защото никъде не използва машинното гласуване и другото, което е факт, че във Федерална Република Германия, която надали, дори и господин Гечев ще се осмели да обвини в недемократичност, е Конституционният съд на Република Германия. Конституционният съд на Република Германия отменя машинното гласуване! Отменено е с решение на Конституционния съд на Федерална Република Германия! И последното. Пак за пореден път ще го кажа, защото Вие с повтаряне на Вашите мантри заглушавате и ни принуждавате и ние да повтаряме неща, които вече казахме в дебата. Ние не сме против машинното гласуване! Единственото, което искаме, е хората, които отидат в секциите, да имат право на избор – да има и хартиено, и машинно гласуване, и който влезе да си избере по кой от двата варианта да гласува. Благодаря за вниманието.

Уважаеми колега, правя Ви реплика и за 101-и път, ако трябва ще Ви го кажа: в Европа няма такива практики като в България. В Европа няма толкова недействителни бюлетини. В Европа няма купуване на гласове. Знаете ли, че в цитираната от Вас Германия е направено едно проучване и са питали хората: бихте ли си продали гласа? Те не знаят какво е това нещо – да си продаде гласа. След като са им обяснили: да, бихме си го продали за 1000 евро. Това е отговорът в Германия. При тях няма тези практики, няма мъкнене на чували, няма сгрешени протоколи всеки девет от десет да са сгрешени в полза на управляващата политическа сила, която са Вашите колеги от ГЕРБ.

Понеже казвате, че колегите от БСП повтарят цял ден една и съща теза, но не отговарят на един въпрос, аз ще си го задам към Вас, може би Вие ще ми отговорите: те как гласуваха в събота за избора си на председател – с хартия или с машина? Вие отговорете от тази трибуна, колеги, а не ми отговаряйте в залата! И другото, което е също, господин Вангелов, може да ми отговорите: когато някой тук – понеже говорихте за проценти, за недействителни бюлетини, важно е да споменете също, моят призив към Вас е в Германия, в Хамбург, преди една година изборите, имаше 17% недействителни бюлетини. Те бяха ли обявени за провалени избори, федералното правителство в Германия, в Хамбург специално, имаше ли упреци към него, или може би някой, който губи изборите, търси оправдание и не споменава, уклончиво бяга от това, че статистиката показва, че България е златната среда на действителните бюлетини? Съжалявам и аз за всеки български глас, който е невалиден, но това е световната статистика и не е само в България. Благодаря Ви, господин Иванов. Трета реплика – господин Свиленски. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Борисов, ето за този разговор помолих в моето изказване: да кажете „за“ или „против“ машинното гласуване. Преди осем месеца нямаше коронавирус,

Когато българските граждани отидат в избирателното помещение и решат да гласуват машинно, те по-малко ли ще се заразят от това да използват машината, или да използват хартиената бюлетина? Недейте да говорите неща, които… Разбирам, че Ви е възложено да го правите, да търсите от сто кладенеца вода, този кладенец е празен, от това не може да изкарате нищо. Вие казвате: дайте да махнем изборите, защото в Сърбия са проведени избори и хората са много болни. Това казахте, Вие не се чувате явно какво говорите. Извадете стенограмата. Да, казахте: в Сърбия хората се разболяха, да мислим какво да правим с изборите. (Реплики: „Македония, добре, извинявам се. И последно. Понеже няколко пъти от Вашата парламентарна група поставят въпросите защо колегите от парламентарната група на БСП са без маски. Уважаеми колеги, идвайте подготвени на работа. Много е важно за народния представител да чете. Когато не може да чете, да пита. И когато пита и му отговорят, да осмисля и да изпълнява. И понеже задавате въпроса, аз и група народни представители сме попитали министър Ангелов: в пленарната зала, тази тук, трябва ли да се носят трябва ли да се носят маски? Елементарно, няма нужда да спорим, министър на здравеопазването. Той издава заповедите на база на Закона за здравето. И министър професор Ангелов отговаря: „Предвид гореизложеното – няма да Ви го чета, има го на страницата на парламента считам, че горепосочените противоепидемични мерки следва да се прилагат в сградата на Народното събрание в местата, които са свободно достъпни и в които се обслужват или имат и в които се обслужват или имат достъп гражданите.“ Пленарната зала на Народното събрание не е сграда със свободен достъп, гражданите не могат да се обслужват свободно. Даже знаете, че има заповед на председателя на Събранието, да не се допускат посетители. Така че, уважаеми колеги, когато не знаете, четете, когато четете, разбирайте, когато разбирате, не се излагайте от тази трибуна, защото всяка казана дума оттук е важна не само за депутатите, а за българските граждани. Благодаря Ви. искам да Ви кажа, господин Свиленски, тази заповед може да бъде тълкувана и по друг начин. Съвсем определено.

Уважаеми господин Председател, няма смисъл – това им е линията, това им е поведението,

Така че тази заповед напълно безсмислено я употребихте. А иначе за машинното гласуване колко е гарантиращо или пък дали Европа има демократични и честни избори, или няма, ще повторя колегата – явно днес ще се повтаряме, но така ще бъде целия ден: 17% в Хамбург. Е, обявете ги тогава, че са невалидни. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Вангелов. И господин Зарков.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

„За“ и „против“ машинното гласуване слушаме няколко години. Проблемите с хартиеното гласуване също са налице от няколко години. Повярвайте, най-лошата система, която може да се измисли, е да смесим двете. И тук наистина не искам да се обръщам към политиците, нито към експертите, нито към юристите, а към някаква здрава логика. Нали сме съгласни, че машините – дали ще са само машини, или машини и хартия, ще ангажират доста сериозен организационен и финансов ресурс на държавата Ще трябва да има организация по тяхното придобиване, ще се харчат пари, те ще се карат на места, ще се сертифицират, ще се съхраняват или наемат. Защо го правим като народ това усилие?! Защото те имат няколко полезни действия. Първото е, че не позволяват недействителна бюлетина, не е възможна, и този въпрос се решава. Второто, не позволяват един друг феномен – изразходването на преференции, неотчитането на преференции, защото машината Ви води и Вашата бюлетина ще бъде с отчетена преференция. позволяват много по-лесно, безпроблемно и безпогрешно съставяне на протокола, тъй като имате голяма разписка. Може да има спорове за машините и тяхната заразност, но няма спор по това, че те правят това. И затова ние сме готови да дадем десетки милиони и да направим организационно усилие. Съгласни ли сме? Ако обаче до тази машина Вие сложите и хартиената бюлетина, то всичко се обезсмисля до голяма степен. От една страна, поне една част от гласуващите в тази секция ще продължат да гласуват с хартията с констатираните вече проблеми. От друга страна, крайният акт – съставянето на протокола, ще бъде още по-усложнен, защото ще трябва да се нанесат данните от два различни начина на гласуване. Следователно огромна част от това, което машината може да донесе, ще бъде погубено. В същото време нито един от проблемите на самото машинно гласуване, включително цената му, няма да бъде решен. Има и още два проблема, към които искам да обърна Вашето внимание, ако направите хибридно гласуване. Колко машини ще ни трябват? Ако знаем, че във всички секции над 300 човека се гласува с машина, то тогава можем сравнително точно, почти до бройката, да преценим, че в секция „Х“ има еди-колко си избиратели, че с една машина на ден могат да гласуват еди-колко си избиратели, следователно за тази секция са нужни еди-колко си машини и това да ни помогне да проведем съответната организация и съответната обществена поръчка. Ако обаче не знаете колко хора ще гласуват с тази машина, представете си какво ще стане в секция, в която, видите ли, изведнъж хората там искат да гласуват само с машина, но има само една машина, а хората са 440 човека. И те не искат да гласуват с хартия. Как ще реагирате на това тяхно желание? Защо един избирател ще има право да избере, а друг – не? Има плюсове и минуси, и дебати, водени с години за един или за друг начин на гласуване, но в една секция и двата – експериментите, за които говорим, го показаха. Ние в БСП например еволюирахме по тази тема, когато прочетохме експериментите, проведени от ЦИК. В началото – да, звучеше добре хората да имат избор. Все едно всеки да реши как да гласува. Истината е, че експериментите показват, че по този начин машината губи до голяма степен своите преимущества. Нашето усилие става до голяма степен безсмислено и, съгласете се, в това няма политика, има някаква логика. Не на последно място, беше ни отбелязано, включително от независими експерти в Правната комисия, че има наблюдения как секционните избирателни комисии насочват избирателите към машината или към хартията. Те биват инструктирани да дават на хората примерно хартиената бюлетина или да прикриват по някакъв начин възможността за машинно гласуване. Това беше използвано и ние можем да догадим как пак ще бъде използвано, за да се изхарчат сега едни пари

машините имат смисъл, ако са ексклузивни. Народното събрание само преди девет месеца реши в големите секции да бъде така. Няма никаква причина да се връщате назад, освен ако действително искате да саботирате изборния процес. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Вашето изказване ме провокира да се върна десетина години назад във времето, когато тогавашната управляваща коалиция, приемайки изборните правила, си мислеше, че може служебно да спечели няколко допълнителни мандата. Вашият ентусиазъм, Вашата експертиза, Вашето желание да убедите сега управляващите по същия начин беше инструмент в ръцете на тогавашната опозиция. За голямо съжаление, като резултат от изборното законодателство, прието през 2009 г., тогавашната партия ГЕРБ, която за първи път се яви на избори, спечели служебно 24 мандата. Защо казвам това? Защото съм сигурен, че един ден, в който се проведат честни, демократични и прозрачни избори, този изборен кодекс ще се върне като бумеранг върху тези, които сега приемат това законодателство. Бъдете убеден в това. Практиката показва точно тази констатация. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Зарков! В духа на дебата само искам да подчертая следното. При последните избори, когато всички политически сили се бяхме обединили, бяха въведени машини в доста избирателни секции, мисля, че в 3000 избирателни секции. Тогава статистиката показа, че 26% от имащите право да упражнят вота си, е чрез машините, хората бяха около 26%. За нас като управляващи, явно и другите в залата, се чудим какво да направим с тези 74%?

българският избирател и българският народен представител след следващите избори, проведени по този начин – със смесена избирателна система, ще можем да си направим повече изводи, да си дадем повече отговори, отколкото въпроси сега Вие повдигате. Явно, че в момента няма да можем да отговорим на тях. на тях. Пак подчертавам, от имащите право на глас да използват машини са се възползвали само 26%, другите 74% – какво да правим с тях? Не можем да зачеркнем техните гласове. Другото, което искам да подчертая. Казвате, че наистина ще се намалят и ще изчезнат може би недействителните гласове. Само ще припомня малко от историята – през 1999 г. на над 1 милион български гласоподаватели в изборите за местна власт и специално в листите за общински съветници не били зачетени бюлетините.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Зарков, с уважението ми към Вас, но ще говоря по процедурата на самите избори. Предполагам, че ме чувате, чуват ме и другите колеги. Изборите, които се задават, ще ми бъдат 26-те – от 1992 г. съм по избори. Вие сте били в Сорбоната, доста по-млад сте от мен и така нататък. Искам да кажа нещо на всички колеги депутати – или трябва да се спрем на система изцяло на машинно гласуване, или трябва да се спрем на система изцяло хартия. Не ангажирам политическата си сила, казвам го от личен опит след 25 избора зад гърба си. При смесената система в секционните избирателни комисии ще настане страхотен хаос. Това е моето мнение. Още веднъж, колеги: или само машини, или само хартия. В противен случай, винаги ще се намерят, и то с основание, хора, които да претендират,

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Взимам тази възможност за дуплика от уважение към репликиращите. Доктор Адемов, Вие имате по-голям опит от мен в развитието на политическите процеси в страната, но като цяло, един принцип на справедливостта е, че който променя правилата на играта, така че да я спечели, обикновено губи точно от тези си правила. Един Господ знае какво ще се случи по-нататък, защото нашият Изборен кодекс, особено в последния мандат, се сменя през месеци. През месеци!

Когато преди няколко години сте решили, обещали, ангажирали за въвеждането на машинното гласуване, неговият успех или неуспех зависи до голяма степен от това стъпките, които се минават за гласуването му, включително произведените експерименти. Обясних Ви, че малкият брой гласуване на машини по време на последния експеримент може да се обясни по няколко начина. Един от начините е това, че действително, ако няма достатъчно ясна кампания, ако хората не познават машините, ако ЦИК не си е свършила работата, някои от тях могат да предпочетат традиционния метод за гласуване, просто така да им дойде. Има обаче и други причини. Едното е как бяха избрани секциите, където да се сложат тези машини, другото е как работиха секционните избирателни комисии по отношение на тези машини и така нататък – все неща, които Вие знаете и които ни доказаха, че господин Атанасов е прав, че може да има плюсове и минуси във всяко едно решение, но смесването на тези две ще заостри всички минуси и ще парира повечето от плюсовете и за това ние ще платим стотици милиони лева. Единственото решение да останем верни на това, което бяхме вече обещали, на това, което Вие през месец април миналата година гласувахте, е да въведем в секциите над 300 човека само машини, в секциите под 300 човека – само хартия. Струва ми се сравнително просто. Благодаря. Господин Аталай. извинявайте, но в Правилника точно това е записано и сега ще се изкаже господин Аталай и след него – господин Иванов. Заповядайте,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, за първи път се качвам на новата трибуна в новата зала дано всичко това, което ще изкажа от тази трибуна, да бъде чуто от един-единствен човек. Това е премиерът господин Бойко Борисов.

в този парламент, е с идеята да подобрим и да отстраним онези пропуски, които досега са били допуснати. Вие какво отстранявате с Вашия законопроект, който в момента предлагате Вие отстранявате ли съмнението на цялата българска общност, на всички избиратели и давате ли им спокойствие, че те вече ще бъдат сигурни, че гласът, който те дават, отива точно за онази партия, за която те са гласували? Не, колеги – не го правите! Сред Вас, колеги, особено от ГЕРБ, има достатъчно разумни и мислещи, същевременно народни представители, които дълго време вече участват в избори. Вие напълно знаете, че този законопроект, който предлагате, е само във Ваша подкрепа и Вие си узаконявате по-нататъшните фалшификации, които евентуално могат да се случат. Досега сте били с ясното съзнание, че сте ги правили, а сега смятате, че вече хората не виждат какво мислите да правите! Колеги, въвеждането на машинното гласуване е следващата крачка, чрез която Вие отправяте послание към улицата – и към протестиращите, и към Вашите избиратели, и ако въведем машинното гласуване и всички машини започват да изкарват онези протоколи или и машинното преброяване, тогава при съмнението или спокойствието и в управляващите, и в опозицията, особено у тези, които днес викат отвън: „Оставка!“, ще разберат, че ние мислим достатъчно добре и разсъждаваме, че следващите избори вече не би трябвало да бъдат по италианския принцип – да се даде лявата маратонка преди изборите, а дясната – след изборите, или футболните обувки. Уважаеми колеги, всичко това, което правите днес, не работи за Вас! Всичко това, което правите днес, не работи за политическата класа! Всичко това, което днес с усилия да работим до 20,00 ч., и да изчакаме хората да дойдат ей тук до сградата и да ни покажат, че не може и не трябва ние да определяме съдбата на следващите избори само за да бъде премиерът Борисов печелившият, няма да може да го постигнете! Аз съм убеден, че ако той ни слуша днес от тук, от тази зала, той ще разбере, и онези, които настоявате и не му предавате правилно информация, че за да има честни и прозрачни избори, онези избори, необходими за обществото, онези избори, необходими за Вас като управляваща партия, той ще оттегли този законопроект и ще се наложи наново в тази зала да внесете текст

Уважаеми колеги, ако внесем спокойствието и убедеността на избирателите, че техният глас ще се отчете точно и ясно, не е необходимо да говорите за задължително гласуване или пък да заплашвате хората с пандемия. Уважаеми колеги, с този законопроект Вие, особено от тъй наречените патриоти, сте по-голяма епидемия и пандемия за избирателя, отколкото…

тезата по въпросния параграф – част от промените в Изборния кодекс, която развихте, е изключително важна. По този параграф, който обсъждаме, като че ли след час дебати по него, никой не разбра точно за какво говорим. Но за този един час дебат общо взето стана ясно, че в този законопроект има съмнения, включително и в управляващото мнозинство. Затова наистина ми се ще отново да кажете Вашия призив към премиера да помоли неговото мнозинство да оттегли този законопроект, да има достатъчно време, за да видим къде са подводните камъни и къде са рисковете в това, което ние днес обсъждаме и гласуваме. Защото вече в приетите текстове заложихме няколко бомби. Не става ясно, когато не съответстват взетите откъслеци от гласуването в машината и самите гласували в машината не съвпадат като бройка, какво се случва с този вот. Оттук насетне ние говорим, че частично ще гласуваме машинно. Създава се един хаос, но да видим какъв е изходът от този хаос! Защото допуснахме нарушения още в началото на Законопроекта, а след час дебати става ясно, че и коалиционните партньори се съмняват в тези текстове. Затова нека да се върнем по същество към текстовете и да видим какво е решението,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, обръщението и посланието ми от тук към премиера е много сериозно. Вие видяхте, че „Движението за права и свободи“ през всички тези години, когато се явява на избори, винаги си е правило изводи от собствените грешки. Никога не сме били онази политическа формация, която да се е опитвала отново да повтаря грешките си. Недейте да бъдете онази политическа формация, която насила да въведе нов Изборен закон, от който няма да имате никаква полза, освен да повтаряте грешките си. Вие достатъчно тежите на всички неща, които се случват в страната, тежите и на самите Вас! И още нещо! Всички онези изменения и допълнения, които направихте и в Правилника, и във възможността да не дадете на напуснали политическата си формация да създават нова политическа формация, нова алтернатива,

да изслушам всички проблеми на изказващите се, включително международното положение, заразата в Македония и заразните пунктове, сега останах с впечатлението, че тук цари някаква сериозна методична упоритост да не се въведе машинното гласуване.

се възприема от българските граждани като сериозно подценяване на техния интелект и търпение съответно. За да не кажа, че голяма част от тях го възприемат като чиста обида. обида. Уважаеми колеги, над 60 дни тук, навън, хората Ви казват едно нещо: „Искаме машинно гласуване! Искаме честни избори!“ Не знам кое от тях не разбрахте? Вие решихте, че искате да проведете Велико народно събрание! не искат. Те искат честни избори, искат да гласуват с машини. Вие упорито им натрапвате това нещо да стане комбинирано с бюлетини. Разбирате ли, че подобен начин на работа, подобен начин на гласуване, подобен начин на законодателство все повече ще отблъсква хората от изборния процес? С подобен начин на работа, с подобен начин на гласуване, с подобен начин на организиране на изборния ден това Народно събрание е делегитимирано! За съжаление, делегитимирате и следващото такова! Това е истината! Защото тук днес, когато приключим и Вие подкрепите текста със смесената система – машини и бюлетини, това, което ще остане като усещане в българските граждани, посланията, които отправяте от тук към тях, са: „Уважаеми български граждани, ние не зачитаме Вашата воля! Нас ни интересува само нашата партийна воля и нашия партиен интерес!“ Разбирате ли? Защо не се вслушате в думите? Защо не се вслушате в посланията на българските граждани? 60 – 70 дни тези хора тук викат, всяка вечер Ви казват: „Спрете, престанете!“ Социолозите под различна форма Ви казват – чрез проучване ли било, с анкети ли било, че българските граждани са загубили доверие във Вас и искат честни избори, които Вие за пореден път не им осигурявате! Напротив, Вие им казвате: „Български граждани, ние се подиграваме днес с Вас, а Вие правете каквото искате!“ Това ли е начинът на работа на това Народно събрание? Затова то се е изчерпало! За съжаление, аз се опасявам, че следващото ще бъде изчерпано още преди да е започнало, защото кредитът на доверие Вие днес го изяждате. Това е истината. Уважаеми колеги, ако Вие днес подкрепите само машинното гласуване, това ще бъде ясен, точен и сериозен знак към българския избирател, към суверена, който има някаква воля и Вие искате да опорочите. Това е проблемът! Наистина вслушайте се! Не е проблемът в Македония, не е проблемът в Сърбия, не са проблемите в заразните химикалки или машини! Проблемът е във волята на законотвореца! Проблемът е тук, заровен в тази зала, че Вие директно казвате на българския гражданин, че не зачитате неговата воля, а той Ви е казал: „Вие сте пратени тук, за да представлявате нас, а Вие не представлявате нас, а една тясна партийна върхушка.“ Това е истината!

Продължаваме с господин Кутев, който поиска процедура. Уважаеми господин Христов, процедурата ми е по начина на водене. Ще започна с това: вижте колко странно нещо е историята. Тя периодично се завърта и ни връща в изходна позиция. Преди около две и повече години с Вас имахме горе-долу същата ситуация, когато аз дойдох, за да Ви кажа, че едни майки с черни фанелки: „Системата ни убива“, трябва да влязат в Народното събрание. Разбрахте или не разбрахте какво Ви казвам, защото наистина тогава ситуацията беше напрегната и аз Ви говорих зад ухото, докато Вие водихте и стана скандал заради това, че те не влязоха. Сега сме изправени пред същата ситуация, защото част от тези майки заедно с децата са долу пред Деловодството. Извинявам се, че профанизирам до такава степен разговора, но в Народното събрание се оказва – остави, че те не могат да влязат в сградата заради коронавируса, да речем, че за това има някакво обяснение, въпреки че според мен е прекалено, но това, че детето с количката не може да отиде до тоалетна – извинявам се, е форма на гавра, която Ви казвам категорично, че както и предишния път стана огромен скандал, така ще стане и сега. Направих си труда да отида и да видя ситуацията. Направих си труда да поговоря с шефа на охраната на Народното събрание. Те ми казват, че имат инструкции, според които дете до тоалетна не може да ходи в Народното събрание, независимо дали е с количка, или не Моята процедура е следната: моля Ви веднага да вземем мерки, тъй щото тези деца и майки да имат достъп до тоалетна. И второто е – ако не решите този проблем до 10 минути, да дадете след гласуването почивка, за да може да го решим по друг начин. Но Ви казвам, че за пореден път правите глупава грешка, която е абсолютно ненужна. Моля Ви,

Продължаваме с изказванията.

Господин Карадайъ, заявили сте изказване – заповядайте. Следя поредността и спазвам Правилника – по възможност да бъдат сменяни изказващите се от различни групи. След господин Карадайъ има още двама засега.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 този дебат в момента, който се води, за начина на гласуване. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Този дебат трябваше да се състои, преди да се правят предложения за промени в Изборния кодекс. Този дебат не се състоя. Днес сме свидетели на това как има опит за налагане на един Изборен кодекс, който според нас е отстъпление от честността, прозрачността и демократичността на изборите. С Изборния кодекс, убеден съм, и с всички промени, всички ние тук в тази зала искаме едни следващи избори независимо дали ще бъдат предсрочни или редовни, да се проведат в една нормална среда, да бъдат честни и да бъдат прозрачни. Има констатирани дефекти на изборния процес. Аз ще изредя само някои от тях. Първо, огромният брой недействителни гласове. Второ, субективният фактор при броене на бюлетините. Трето, огромният брой сгрешени секционни протоколи, които са основата за отчитане на изборните резултати. ГЕРБ на първо гласуване твърдяха, че не бива да се елиминира възможността за хартиено гласуване, но всички тук знаем и нещо, което е много важно: трябва да има обществен и граждански контрол на изборите и най-вече на резултатите. Тогава буди недоумение каква е целта ей така набързо да се налага един Изборен кодекс без конструктивен дебат – най-вече за начина на гласуване, тъй като имаме много опит? Експерименти за машинно гласуване се правят от 2009 г. в България особено дефектите от 2019 г. на евроизборите. Надявам се, всички, които се изказват от тази трибуна, да са ги прочели, да са наясно и да търсят решение за решаването на тези дефекти. обаче от днешния дебат и от предложените промени не виждам търсене на начини за решаване на тези проблеми. Тогава ние си задаваме един въпрос: след като всички ние и най-вече ГЕРБ искаме едни честни и прозрачни избори, след като искаме да улесним българските граждани да могат да гласуват, след като искаме да вдъхнем доверие на българските граждани, че техният глас ще бъде правилно отчетен, за да може да се повиши избирателната активност, тогава един-единствен е отговорът на ГЕРБ най-вероятно председателят им Бойко Борисов е дал указания да създадат хаос с тези промени, за да може за пореден път да има възможности за фалшифициране на изборите. Господин Председател, приключвайки моето изказване, заявявам, че тези поставени от нас въпроси: елиминиране на недействителните гласове, елиминиране на субективния фактор за броене на бюлетините, елиминиране на грешките в секционните протоколи и да има граждански контрол върху изборите и изборните резултати, правя процедурно предложение да прекратим дебатите по точка втора, по Изборния кодекс, да седнем много отговорно да стигнем до решение на тези проблеми, които изредих. Има решение, стига да има воля да се решават проблемите. Благодаря Ви.

ще дам думата за реплики към господин Карадайъ.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Карадайъ, радвам се, че все пак тонът във Вашето изказване беше по-спокоен от преждеговорившите колеги. Вероятно, когато застанат колегите на тази трибуна, всеки от тях трябваше да заяви как е гласувал при последните проведени избори – дали с хартия или на машина. голяма част от Вас, колеги, съм убедена, а от групата от ДПС, че са гласували – с хартиена бюлетина.

които дори и тази сутрин в национален ефир заявиха, че са гласували с машина, могат да бъдат опровергани. Бих искала да кажа, че нормален и коректен дебат не се води по този начин, господа, които подвиквате от банките срещу мен, води се по друг начин. Бих искала да кажа, че и коректността на изборните резултати, вярата на българските граждани, че техният глас е зачетен и правилно отразен, не идва от това…

можем да ги оборим, че не признават вота на своите граждани. Колкото и да Ви е смешно, колеги,

господин Председател. Уважаема госпожо Атанасова, явно не сте чули изказването на господин Славчо Атанасов, не само че не сте чули моето изказване. В отговор само да Ви кажа, уважаеми госпожи и господа народни представители, аз не предполагам, че госпожа Атанасова разбира от избори, изборен процес, изборно законодателство, честни избори, прозрачни избори, демократични избори – не предполагам! Но, колеги, да се възползвам от дадената ми възможност още веднъж да кажа, че има възможност да направим едни нормални избори в тази ситуация на политическа криза, която е съпътствана от здравна, социална, икономическа криза, и тези кризи ще се задълбочават, а ние в момента се намираме и в политическа криза. Добре е да се замислим и много, много отговорно да подходим към следващите избори, които най-вероятно ще ще бъдат предсрочни, но дали ще са предсрочни или редовни, няма никакво значение. Пак в навечерието на изборите се налага един Изборен кодекс, който да създава условия за хаос и предпоставки за фалшифициране на изборите. Господин Славчо Атанасов много добре каза: смесването на двете системи допълнително утежнява самия процес, създава условия за хаос и допълнително създава условия и предпоставки за фалшифициране на изборите и най-вероятно от ГЕРБ точно това целите. В допълнение, само още едно нещо да кажа. Повече от две години е дебатът за машинно гласуване. Изпълнителната власт с цялата си административна мощност не осигури машините, изпълнителната власт с цялата си мощ не осигури софтуера да се направи от държавата одитът и сертифицирането да са на държавата, за да има гаранция в честността на изборите. Нещо повече, за две години цялата мощност на изпълнителната власт не го направи, а днес с Изборния кодекс прехвърляте въпроса за набавянето на машините на Централната избирателна комисия, която нито има административния капацитет, нито има кабинети, нито има къде да ги съхранява, нито пък има ресурса да ги охранява! Замислете се, колеги! Благодаря Ви за вниманието.

Стигнахме дотам, че в мотивите на някои колеги присъстваше – донякъде с основание, но не може да кажем в пълния смисъл, че машините ще увеличат епидемичната обстановка, още повече че в мотивите, които дадоха колегите, интересно защо не важат, да кажем, за градския транспорт или че до всяка химикалка в тайна стаичка ще слагаме дезинфектант. Самият факт, че на тази трибуна повече от два часа не видяхме нито един служител, който да дезинфекцира банката, а иначе сме много загрижени за противоепидемичната обстановка.

група?! Мисля, че преди около час и половина направих една процедура, с която подсетих Народното събрание какво е казал Вашият вицепремиер и още по-точно казано човекът, който във Вашето правителство отговаря за провеждането на изборите господин Томислав Дончев, който каза на 12 февруари 2020 г., че е чиста глупост въвеждането на смесената система, след като премиерът беше обявил, че отиваме към машини. Много ми е интересно сега да чуя мнението на господин Дончев и то кореспондира ли с Вашето? И ако не – ¬защо? Той е отговорникът за изборите. Нещо повече

защото, когато Ви се каза от Вашия премиер, че трябва да подкрепите машинното гласуване, след това се оказа, че ЦИК няма бюджет за такова гласуване, нито да закупи тези машини. Представете си, ако бяхме влезли в хипотезата на предсрочни избори, как ЦИК да отговаря за провеждането на избори, като нямаше колко милиона бяха за тези машини, осигурени от правителството и от Министерския съвет?! Как тогава да вярваме, че Министерският съвет, правителството и Вие искате да има машинно гласуване? Няма как да стане. Всичко останало, което изкарвате тук като довод, разбира се, е абсолютно несъстоятелно, защото виждате обществените нагласи, и то не Ви говоря само за протестите. Тук не става дума за хората, които са навън, тук става дума генерално за мнението на хората. Знаете за социологическите проучвания и всичко останало, какво казват те и какво искат – машини и нищо повече. Ако Вие смятате, че химикалката и хартията ще допринесат за провеждането на по-добри избори, мисля, че нито един в тази зала не е убеден в това нещо. На последно място, но не на последно по важност,

– да сравните вътрешнопартийни избори с национални избори с участието на десетки партии с различни интереси. Една партия – вътрешнопартиен избор, и Вие сравнявате това с национални парламентарни избори в република с парламентарно управление? То е смешно!

Благодаря, господин Председател. Искам да обърна внимание на изказващите се, че ние имаме тема и такива неподготвени бивши журналисти като господин Ченчев – да излиза и да да излиза и да ни говори едни и същи дъвки, да повтаря за химикала няколко пъти, мисля, че това е обидно отношение към народните представители. Ние не можем да слушаме едни увъртания, едни приказки, че изборът, видите ли, на един човек, който се гласи да става премиер, е нещо съвсем ей така, между другото, допитване до хората, а защо са се отказали останалите кандидати, това не е интересно. Все пак нека да се уважаваме и когато излизаме, господин Ченчев да не влиза в ролята на господин Будинов на сцената. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Петров. Друга реплика? Дуплика

Уважаеми господин и госпожо Председател, дами и господа народни представители! Не знам как да отговоря на тази реплика, за да има достатъчна степен на сериозност за българското знам всеки един от нас – кой в какво е бивш и какво е настоящ, но със сигурност пред имената ни в момента има „народен представител“. Днес чухме много призиви, включително и такива да се прави забележка на изказващия се – какво говори от трибуната, какво да говори, какво да не говори, но мисля, че че колегата, който ми направи реплика оттук, със сигурност е за някаква друга зала. Той е за някаква друга зала, защото в момента в тази всъщност се дебатира по въпрос, който е поставен от хората отвън, и то не само от площадите, а от много други организации. Какво, кого и кой се готви за премиер, къде и как се избира, това е вътрешнопартийна работа, така че наистина не разбирам смисъла на тази реплика, когато обсъждаме Изборния кодекс. Машините са желание, защото вече не бих говорил за воля, асоциираме с друго тази дума, а желанието на хората са машините. Това е простата истина, всички Вие я знаете. Знам, че се чудите какви доводи да извадите, за да опровергаете обратните тези на това, че машината гарантира честни избори,

господин Председател, уважаеми колеги! Процедурата ми е във връзка с направена процедура от господин Кутев. Към 10,00 ч. получих писмо от майките на „Системата ни убива“. Това писмо беше адресирано до всички парламентарни групи и до всички независими народни представители. Няма да го чета цялото, но накрая ще прочета какво искат майките от нас и от всяка една парламентарна група. Във връзка с изложението, което са направили, всеки един народен представител може да си го прочете. Пишат така: „Във връзка с горното, моля да намерите достойнство и смелост да се срещнете с нас, да Ви предоставим нашата гледна точка и да се опитаме да постигнем конструктивно решение за помиряване на народа. Предлагаме да бъде организирана среща сградата на парламента между наши представители и представители на Народното събрание по Ваше усмотрение в периода от 16 до 18 септември Аз в момента не разбирам защо майките стоят долу и чакат. Аз съм разпратила писмото на всички парламентарни групи. Колеги, моля Ви бъдете така добри да намерите време да се срещнете с майките от „Системата ни убива“ в тези два дни, които са. Има дете долу, колеги, молбата ми е, призовавам и майката: нека детето да се прибере вкъщи, защото тук е изложено на риск. Не ми се иска да мисля, че... КАРАЯНЧЕВА: Само да довърша, господин Председател. Не бива да се използват децата, майките ще бъдат чути, както винаги са били, и не мисля, че трябва да седят долу, защото наистина има заповед, която е на база на заповедта на министъра за пропускателен режим в

събрание. Първо, ние вече направихме среща с тях. Можете да я направите веднага, може и когато поискате. Тук въпросът не е за срещата. Въпросът, който аз поставих, не е за срещата. Говорим за елементарно хуманно отношение към хора, които в този момент се намират в ситуация на протестиращи. Говорим за престижа на Народното събрание и за това, че Вашето действие в момента ще доведе до тежки поражения върху престижа на Народното събрание.

от името на парламентарна група половин час почивка, която Вие не можете да ми откажете. (Реплики от ГЕРБ.) Междувременно да премислите ситуацията си. Това, че ще правите среща с тях след три дни, не означава, че можете да оставите майка или дете с увреждания без достъп до тоалетна. Това, което сте намислили, няма да стане. (Реплики от ГЕРБ.) Резултата ще видите във вечерните новини. Лично аз настоявам да промените позицията си и затова искам половин час почивка веднага, през която се надявам да разберете, че няма да мине по този начин. Благодаря. Благодаря Ви, господин Кутев. Десет минути прекъсване, колеги. (След